Моля, квесторите, поканете народните представители да

И НАЦИЯТА. Комисията по образованието и наука представя Доклад. Уважаема госпожо Дамянова, заповядайте да ни запознаете с Доклада.

внесен от Министерския съвет на 25 юли 2019 г. На свое извънредно заседание, проведено на 31 юли 2019 г., Комисията по образованието и науката обсъди Проект на решение за отпускане на държавна парична награда за особени заслуги към българската държава и нацията. На заседанието присъстваха Таня Михайлова – заместник министър на образованието и науката, и Нели Ненчева – главен експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие“. От името на вносителите Проектът бе представен от заместник-министър Таня Михайлова. Отпускането на държавната парична награда за особени заслуги към българската държава и нацията се предлага на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 1 от Закона за награждаване на лица с особени заслуги към българската държава и нацията. Наградата е за изключителни постижения и цялостен принос в областта на образованието. Стоянка Настева работи в областта на народното творчество и издирва произведения, подходящи за децата, включително и по темата „Народни игри за деца“. Тя участва активно в експериментирането и приемането на програми за деца от предучилищна възраст. Особените заслуги на Стоянка Настева в образователната област са свързани с утвърждаване на принципите на обучението в образователно направление „Музика в детската градина“. С личния си пример тя провокира креативността на младите детски учители, прави ги свои последователи в обучението и възпитанието на малките деца чрез прилагане красотата на музиката и танците. Тя е пример за един съвременен български будител и човек, посветил живота и делото си на българското образование. За професионалната си и всеотдайна педагогическа дейност Стоянка Настева получава много награди, сред които орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен, „Отличник на Министерството на образованието и науката“, награда „Русе“ – за образование. Тези награди са доказателство за цялостния принос в сферата на образованието. Постигнатите резултати са допринесли съществено за развитието на предучилищното образование с акцент върху музикалното обучение в детската градина. В последвалото обсъждане народните представители препоръчаха на Министерството на образованието и науката да разработи механизъм за подкрепа и награждаване на изявени учители. Единодушно бе подкрепен внесеният Проект на решение за отпускане на държавна парична награда за особени заслуги към българската държава и нацията на госпожа Стоянка Настева. След проведено гласуване с резултат 21 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме внесения Проект на решение за отпускане на държавна парична награда за особени заслуги към българската държава и нацията, № 902-03-14, внесен от Министерския съвет на 25 юли 2019 г.“ Сега ще представя Проекта на решение: „Проект! РЕШЕНИЕ за отпускане на държавна парична награда за особени заслуги към българската държава и нацията Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията 1. Отпуска държавна парична награда за особени заслуги към българската държава и нацията пожизнено в размер 500 лв. месечно на Стоянка Иванова Настева за изключителни постижения и за цялостния ѝ принос в областта на образованието. 2. Възлага изпълнението на решението на министъра на образованието и науката.“

Изказвания, колеги? Имате думата, уважаеми господин Стойнев.

отпускането на държавна парична награда за особени заслуги към българската държава и нацията на госпожа Настева. Считаме, че наше морално право е наистина да подкрепяме подобни българи, които са дали всичко от себе си в своя професионален път да обучават българските поколения. Тук обаче, уважаеми дами и господа, идва големият въпрос: колко са тези български граждани, достойни българи, които получават 219 лв. пенсия? Ако не знаете, аз ще Ви кажа – те са 850 хиляди български граждани. Някои от тях могат да имат по-малки заслуги, други може да имат още по-големи заслуги, но питам: къде е ролята на българската държава и какво е отношението на българската държава именно към тези български граждани, които имат, забележете, една-единствена вина, една-единствена вина, и тя е, че са се пенсионирали преди 2000 г.!? Вие от управляващата коалиция имате ли решение на този въпрос? Вие имате решение само ако някоя съсловна организация или Вие се сетите, евентуално, за някои от тези хора, Народното събрание да гласува конкретния законопроект. Ние от опозицията имаме решение на този въпрос и преди няколко седмици Ви го предложихме. Вие обаче го отхвърлихте, без да дадете нужното обяснение и в същото време Вие нямате и решение на този въпрос. Да, ние ще подкрепим, пак казвам, и този законопроект, и всички други законопроекти за тези наистина честни, достойни българи, но считаме, че това не е справедливо. Всеки път, ако в залата водим дебати и гласуваме, считаме, че по този начин институциите не вършат своята работа, а най-голямата институция това е българският парламент, който кове законите и който внася още по голяма несправедливост. Крайно време е да преизчислим пенсиите, уважаеми дами и господа! И това е решението на голяма част от проблемите. Не казвам, че всички проблеми ще бъдат решени. Още повече, че подобна стъпка е правена през 2008 г.! И не разбирам защо Вие в момента не предлагате подобна мярка, или по-скоро не подкрепяте подобна мярка? Ако идва от опозицията – добре, ние сме готови да премълчим само и само да бъде Вашето, но в крайна сметка за нас са важни животът и съдбите на българските граждани.

Ако някой човек има огромен принос и получава максималната пенсия, Вие съгласни ли сте да му дадете допълнителен бонус от 500 лв.? Искам да Ви попитам. Не, защото по-скоро Вие гледате от материална гледна точка. Затова ние от левицата казваме, че всеки един български гражданин трябва да бъде подкрепен, всеки един български гражданин трябва да получава необходимото, така че да живее един достоен живот и всеки, който наистина е дал своя принос и живота си за развитието на тази страна, ние трябва да му бъдем благодарни. Това обаче, което правим в момента, показва, че нямаме законодателство, което да гарантира един достоен живот на тези български граждани! Пак казвам, БСП ще подкрепи този закон. Благодаря Ви.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

Той опорочи едно добро предложение, което предстои да бъде прието единодушно от Народното събрание. Казахте, че ще подкрепите предложението която е един изявен детски музикален педагог, с особени заслуги в своята област, а говорихте за пенсии, господин Стойнев.

беше отменен и от 1 януари 2013 г. действа Законът за награждаване на лица за особени заслуги към държавата. Господин Стойнев, това не е пенсия. Това е Стойнев) държавна награда, която сме приели да се получава от лица, които имат особени заслуги, и тя може да бъде периодична, може да бъде месечна, може да бъде еднократно, може да бъде пожизнена.

Аз казвам, че ще подкрепим това решение. Проблемът обаче е, че тези хора трябва да водят един достоен живот и не трябва да разчитат на решение на парламента, а просто системата трябва да работи. Това

Заместник-министър Михайлова, имате думата. България): Господин Председател, уважаеми народни представители, Нашите мотиви, за да предложим това решение за отпускане на държавна парична награда за особени заслуги към българската държава и нацията, са на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република и чл. 4, ал. 1 от Закона за награждаване на лица с особени заслуги към българската държава и нацията. Ето защо предлагаме Народното събрание на Република България да приеме Решение за отпускане на тази награда, като тя е за изключителни постижения и за цялостен принос в областта на образованието. Стоянка Настева е родена на 10 октомври 1947 г. и завършва полувисше образование със специалност „Предучилищна педагогика“ с професионална квалификация „Учител по музика“. Тя е придобита в Института за детски учители в Русе през 1967 г. Госпожа Настева е придобила и втора професионална квалификационна степен по специалност „Музика“ в Департамент за повишаване на квалификацията на учителите във Варна през 2003 г. Тя е известна на русенската общественост със своите изключително интересни и новаторски подходи в подготовката на децата за концерти и сценични изяви. Работи в областта на народното творчество, издирва произведения, подходящи за деца, включително по темата „Народни игри за деца“. Госпожа Настева е участвала активно в експериментирането и приемането на програми за обучение и възпитание на децата от предучилищна възраст. Изнася открити уроци и работи по експерименталната тема „Детското творчество“. Особените заслуги на госпожа Настева в образователната област са свързани с утвърждаване принципите на обучението по образователно направление „музика“ в детската градина, отчитайки неговата специфичност с развитието на музикални умения, навици и знания от децата и най-вече – разгръщане на музикалните им способности и на цялостната им изява. С личния си пример тя провокира креативността на младите детски учители, прави ги последователи в обучението и възпитанието на малките деца чрез прилагане красотата на музиката и танците. Тя е пример за един съвременен български будител и човек, посветил живота и делото си на българското образование. В работата си тя работи активно и с Националното училище по изкуствата „Професор Веселин Стоянов“ в град Русе и поставя на сцена спектакли за деца като „Лешникотрошачката“, „Спящата красавица“, „Цар Лъв“ и други. Превежда и адаптира за деца песни от Световния фестивал за детски песни „Златната монета“ в Италия. През 2005 г. Стоянка Настева посреща заедно със своя колектив много гости от Северна България за спектакъла „Великден“, като за пореден път с тази програма тя представя достойно град Русе. За професионалната си всеотдайност Стоянка Настева получава много награди, сред които орден „Св. св. Кирил и Методий“ – втора степен; „Отличник на Министерството на образованието и науката“; наградата „Русе“ – за образование, и други. Тези награди са доказателство за изключителните ѝ постижения в областта на образованието и признание за цялостния ѝ принос в тази обществена сфера, който се изразява в нейната дългогодишна високопрофесионална педагогическа дейност, постиженията ѝ в методиката на преподаване и най-вече за участието ѝ в подготовката на млади педагогически кадри. Постигнатите от нея резултати съществено са допринесли за развитието на предучилищното образование с акцент върху музикалното обучение в детските градини. орденът „Св. св. Кирил и Методий“ е награда, която отдава дължимото уважение към госпожа Настева като дългогодишен деец на българското образование. Уважавана и ценена, госпожа Настева радва много поколения русенци и им отдава младостта и енергията си, спечелвайки обичта на деца, родители и общественост. Наградата за особени заслуги към българската държава и нация е за изключителните ѝ постижения и цялостния ѝ принос в областта на образованието. С приемането на едно такова решение ще бъде изразено уважение към високата професионална и всеотдайна педагогическа дейност на госпожа Настева, към нейната отдаденост на обучение и възпитание на поколения български ученици и учители от град Русе и областта и за цялостния ѝ принос в областта на образованието. Благодаря Ви, уважаема госпожо Заместник-министър. Продължаваме с изказванията, колеги. Има ли други изказвания?

Уважаеми колеги, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в седмичната Програма за работата на Народното събрание следната допълнителна точка: Предсрочно прекратяване на правоотношението на председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Вносител е Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с подадена оставка от Пламен Георгиев Димитров като председател на Комисията на 31 юли 2019 г. г. Предлагам да бъде включена като точка шест за днешното пленарно заседание – 31 юли 2019 г., като останалите точки се преномерират. Моля, режим на гласуване.

Моля, режим на гласуване по така направената процедура

внесен от Стефан Апостолов, Галя Захариева, Владимир Вълев и Валентин Милушев на 19 април 2019 г., приет на първо гласуване на 25 юли 2019 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

възпитание и спорта по същество режима за лицензиране на спортните организации, предизвикаха доста дебати и дискусии по време на заседанието на първо четене и по време на заседанието на Комисия на второ четене. Смятам, че така представените промени и така редактираният текст внасят по-скоро повече възможности за тълкувание и повече възможности в утрешния ден да има, бих казала, субективизъм или по-скоро административен произвол, от който ние искаме да се предпазим, и особено, когато касае спортните организации и начина на функциониране на спортното движение в България, затова предлагам следната редакция към текста, ние вече го дискутирахме с колегите от Спортната комисия, комисия, който гласи и звучи така: „или предоставяне от член на международна спортна организация права в съответствие с нейния устав за организиране на спортни дейности по съответния вид спорт, ако има такива“. Смятам, че тук се преплитат членски права и права, предоставени за организацията на спортни дейности. Именно за да преодолеем тази тази колизия смятам, че този текст ще съумее да уточни, да конкретизира за какви точно права става дума. Благодаря за вниманието.

Няма друго изказване. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване създаването на § 1. Първо ще гласуваме редакционната поправка, която направи госпожа Лечева, и след това цялостния текст.

чл. 22, ал. 4 думите „и спортни обекти“ се заменят със „спортни обекти, както и членство в международна спортна организация или предоставени от член на международна спортна организация права за организиране на спортни дейности по съответния вид спорт“.“ Изказвания? Заповядайте, госпожо Лечева. Ако е за Вашата добавка, ние ще я слагаме във всеки един член, където е необходимо, така че не е необходимо да я отбелязвате. Изказвания?

подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3: „§ 3. В чл. 24, ал. 1, т. 12 накрая се добавя „или с отнети от член на международната спортна организация права за организиране на спортни дейности по съответния вид спорт“.“

Там става въпрос за отнемане на лиценз и това да отговаря по устава на федерацията, на която отнемаме лиценза, е нонсенс. Това исках да отбележа само.

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5…

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6: „§ 6. Децата на олимпийските медалисти, чието право на пожизнена месечна премия по чл. т. 5 от отменения Закон за физическото възпитание и спорта е прекратено поради смърт преди 18 януари 2019 г., имат право на месечна парична помощ по чл. 134,

Комисията предлага да се създадат параграфи 7 и 8: „§ 7. В Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража се създава чл. 22а: Колеги, моля за тишина на министъра на правосъдието.“ § 8. В Закона за съдебната власт в чл. 393 се създава ал. 3: „(3) Условията и редът за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати

Ченчев и госпожа Весела Лечева. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 9: „§ 9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Благодаря, че постигнахме консенсус по нашето предложение с колежката Весела Лечева, с което за пореден път доказваме, че в България спортът не е политизирана тема и в Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

Подлагам на гласуване, колеги, редакцията на § 6, който става § 9 по Доклада на Комисията.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Едно изречение. Благодаря на всички парламентарни групи, на целия парламент за толерантността към тези промени. Благодаря.

„Уважаема госпожо Караянчева, приложено, изпращаме Ви Решение на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с изходящ № ЦУ Решението е следното:

Във връзка с постъпило заявление с входящ № ЦУ 01-16510 от 31 юли 2019 г. от Пламен Георгиев Димитров, председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на основание чл. 11, ал. 2 във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и след като разгледа заявлението, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

– председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“ РЕШЕНИЕ за предсрочно прекратяване на правоотношението на председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република и чл. 11, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по предложение на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, съгласно нейното решение от 31 юли 2019 г. РЕШИ: Предсрочно прекратява правоотношението правоотношението на Пламен Георгиев Димитров като председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“ Имате думата за изказвания, колеги. Заповядайте, господин Зарков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Преди малко с аплодисменти приехме един закон и можеше така да свърши тази сесия, но само за две минути квесторите минаха по коридорите, раздадоха хвърчащо листче от друга институция – не от Народното събрание, а от Комисията за противодействие на корупцията. Две минути по-късно Вие питате: има ли дебат, има ли изказвания по тази точка? Какви изказвания може да има от хора, които преди пет минути нямаха и представа, че ще обсъждат не какво да е, а съдбата на председателя на КПКОНПИ?! КПКОНПИ, който преди две години тук в продължение на часове ни беше описван като онзи вездесъщ орган, който ще пречупи корупцията в България. КПКОНПИ, която се споменава под път и над път всеки божи ден! Ще бъде решена съдбата на нейния председател между редовете, без никой да има представа защо този човек подава оставка; какво е свършил дотук; какво не е успял да свърши; защо не е успял да го свърши? Спешността е дотолкова по-неразбираема, че ние от БСП сме предложили предсрочно прекратяване на мандата на господин Пламен Георгиев още на 4 април тази година. за тези няколко месеца Вие не намерихте време да обсъдим сериозно въпроса за това какво се случи, какво се случва, какво продължава да се случва в тази институция, но решихте сега, малко преди да започне последният парламентарен контрол и преди да излезем във ваканция, да ни уведомите, че Комисията спешно се е събрала и ни предлага да го освободим. Не мислите ли, че е редно човекът, който Вие защитавахте, човекът, срещу който ние се противопоставяхме, поне да му дадете шанс да дойде, да каже какво е свършил и какво не? Не мислите ли, че е редно да се проведе нормален и ясен дебат за това дали очакванията, с които бяха натоварени в тази комисия, се сбъднаха, дали тя не създаде повече скандали, отколкото нещо друго? Не мислите ли, че е редно, че въпросът за институционалната борба с корупцията изисква нещо повече, отколкото очевидното нагласяне на постове тук и там? Уважаема госпожо Председател, намирам процедурно за абсолютно недопустим начинът, по който се предлага тази точка в дневния ред. Считам, че нито един от народните представители не е в състояние да вземе информирано отношение по нея. Считам, че трябваше поне да бъде разпределено на ресорната комисия. За тези, които не помнят, ние в парламента имаме такава ресорна комисия, която се занимава с тези въпроси. Тази ресорна комисия преди няколко месеца отказа да разгледа нашите предложения, защото не са свършили други процедури, включително проверки. Те още не са свършили. За съжаление, всичко това показва, че към тези постове се гледа само като на капии – капии, които един разрушава и друг овладява. Ние в това няма да участваме.

Благодаря, уважаеми господин Зарков. Заповядайте, господин Попов. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Правя процедурно предложение. Уважаемият господин Георгиев все още е председател на Комисията.

да чуем неговите мотиви за тази оставка, защото ние говорим за модела, говорим за КПКОНПИ, за едноименния закон, който сто пъти се променя, и сигурно още толкова ще се промени. Имахме процедура по отношение на оставката на председателя и на заместник-председателя. Какво се случи с тази процедура, с тази парламентарна комисия? Нямаме отговор! Както нямаме отговор и на тази бърза процедура в рамките наистина на две-три минути да се гласува оставката

„Правомощията на член на Комисията се прекратяват предсрочно от Народното събрание при подаване на оставка.“

Гласували 151 народни представители: за 106, против 32, въздържали се 13. Предложението е прието. Продължаваме с разискванията. (Шум

господин Георгиев да присъства. Продължаваме с разискванията. (Силен шум и реплики

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Процедурата ми е по начина на водене, защото допуснахте да се гласува поканване на Пламен Георгиев, който е направил лично волеизявление с подаване на оставка. По принцип досега такава процедура не се прави, а просто се кани въпросното лице по искане на колегите от „БСП за България“. В този смисъл не смятам, че е коректно да прекъсваме заседанието, защото ние не сме го задължили да присъства, а ще го поканим. Има достатъчна възможност по време на разискванията да се отправи покана към господин Пламен Георгиев и ако той пожелае да дойде, да присъства. (Шум и реплики от „БСП за България“.) В какво очаквате да се състои неговото присъствие тук? Той няма да си оттегли вероятно оставката. Така или иначе вече имаме практика на Конституционния съд, който предвижда, че подадени по този начин оставки просто се препотвърждават от Народното събрание. Много моля да продължи заседанието и да бъдете особено внимателни, когато проявявате благосклонност към безкрайните процедури на колегите отляво.

защото има силата на закон. Съгласно нашия Правилник, когато има решение на Народното събрание и се извика в Народното събрание който и да е гражданин на Република България, той е длъжен да дойде. (Силен Господин Попов, ще Ви изчета Закона за противодействие на корупцията за отнемане на незаконно придобитото имущество, чл. 11: „Правоотношението на член на Комисията се прекратява предсрочно от Народното събрание при подаване на оставка.“ Това е лично волеизявление. Господин Георгиев е подал оставка,

Благодаря, госпожо Председател. Процедурата ми е по начина на водене. Колеги, нека в последния ден и в последните часове на заседанието да не качваме напрежението. Решенията на Народното събрание са закон в тази държава. Всеки един български гражданин, призован в тази зала с решение на народните представители, трябва да изпълни решението на Народното събрание. с това Народното събрание – дали се объркахте, или не се объркахте, дали съзнателно или несъзнателно, но Народното събрание е взело решение господин Пламен Георгиев да се яви в тази зала